В залі зареєстровано 296 народних депутатів України. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Вони вам всі запропоновані та роздані, питання, які виносяться на позачергове засідання Верховної Ради України. Перше… З процедури? Герус, з процедури, будь ласка. Шановний головуючий, шановні народні депутати! В нас дійсно дуже важливе питання про "зелені" тарифи. І є відповідний законопроект. Я закликаю усіх проголосувати сьогодні за скорочення строків подачі правок. І там дійсно мають бути враховані важливі правки. Якщо вони не будуть враховані, тоді ми цей законопроект відправимо на повторне друге читання. Але сьогодні, я вважаю, потрібно скоротити строк подачі правок до цього законопроекту. Спасибі. Дякую. Шановні колеги, перше питання порядку денного – це скорочення строків подання пропозицій і правок та підготовки до другого читання. Мова іде про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (реєстраційний номер 3658). Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про скорочення до дня проведення позачергового пленарного засідання 14.07.2020 року строків подачі пропозицій і правок та підготовки до другого читання, тобто до сьогоднішнього дня. Ні, це не 7 днів. Я ще раз повторюю, я ж сказав, до сьогоднішнього дня. Тобто правки можна подавати до кінця сьогоднішньої доби.

Тому я ставлю на голосування пропозицію про скорочення до сьогоднішнього дня. Це не забороняє мені Регламент, така пропозиція комітету. Прошу підтримати та проголосувати.

Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами) (реєстраційний номер 3615, 3615-1). Нам необхідно прийняти рішення про включення до порядку денного сесії цього питання. Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-278 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про розгляд цього питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

Рішення прийнято. Запрошую до слова доповідача народного депутата України Мезенцеву Марію Сергіївну, будь ласка. Дуже дякую, пане Голово. Шановні народні депутати, шановний народе України! Цей законопроект повністю відповідає запиту від наших виборців, нарешті ми приймаємо той закон, який не буде захищати аптечні монополії, а надасть кожному українцю здоровому, з вадами здоров'я вибирати той заклад, ту аптечну мережу, ту аптеку, де він чи вона хоче придбати ліки. Ми сьогодні говоримо про електронну комерцію, ми з вами говоримо про можливості про можливості придбання лікарських засобів онлайн. А якщо ми говоримо про ті села, де люди не користуються прямою мережею Інтернет, це можна буде зробити за телефоном. Шановні друзі, до вашого розгляду зараз пропонується два законопроекти – основний і альтернативний. Я щиро вдячна профільному Комітету зі здоров'я нації, за те, що ця ініціатива була взята до уваги і цей законопроект був дуже швидко розглянутий, і внесений на порядок денний. Наш законопроект і законопроект з цифрою 1 враховує Директиву Євросоюзу 2011/62, але разом з авторами ми можемо її доопрацювати, щоб це захищало права споживача, щоб це захищало здоров'я і відповідно торгівельні мережі, а також тих, хто буде постачати ці лікарські засоби. Це відомі мережі, я не буду робити тут рекламу жодній з них. Хочу від себе подякувати співавторам: Міньку Сергію, Мовчану Олексію, Цабалю Володимиру, Кисилевському Дмитру, Яцик Юлії за спільну роботу, яку чекали громадяни майже 9 місяців. Шановні колеги, за вашим розсудом прошу підтримати, можна і цей законопроект і з дефіс один. Щиро вітаю вас за те, що ця ініціатива нарешті у нас в залі на голосуванні, і давайте рухатися способом електронної комерції, і надавати нашим споживачам… Дякую. Слово надається народному депутату України Кузьміних Сергію Володимировичу – автору альтернативного законопроекту. Будь ласка, тоді голові Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Радуцький Михайло Борисович. Шановний головуючий, шановні колеги! Обидва законопроекти спрямовані на законодавче врегулювання питання електронного продажу лікарських засобів громадянам і пропонують надати можливість суб'єктам господарювання, які мають відповідну ліцензію, здійснювати роздрібну торгівлю лікарськими засобами та їх доставку безпосередньо споживачам із використанням власної кур'єрської служби або із залученням на договірних засадах кур'єрської служби доставки чи операторів поштового зв’язку. Однак альтернативний законопроект 3615-1 на відміну від законопроекту 3615 практично повною мірою враховує положення Директиви 2001/83/ЄС про звід законів співтовариства щодо лікарських засобів для людини, насамперед щодо наявності суб'єкта дистанційної торгівлі у відповідному ліцензійному реєстрі. Крім того законопроектом 3615 визначені запобіжники щодо необхідності дотримання умов зберігання лікарських засобів під час їх доставки та встановлена відповідальність аптечного закладу за якісь лікарського засобу. За результатами розгляду комітет ухвалив рішення, керуючись частиною статті статті 110 Регламенту Верховної Ради, підтримати альтернативний законопроект та рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" (щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами) (реєстраційний номер 3615-1) за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. А все, що запропоновано авторами 3615, буде долучено під час другого читання, якщо щось цей 3615 не врахував. Прошу підтримати Закон 3615-1. Дякую, Михайло Борисович. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Є. Тоді прошу записатися: два – за, два – проти. Прошу передати слово Вікторії Сюмар. Вікторія Сюмар, "Європейська солідарність". Колеги, ви знаєте, от читаєш ці законопроекти, все правильно написано добре, ми, звичайно, будемо підтримувати, рекомендований комітетом законопроект. Але скажіть, будь ласка, це справді законопроект для позачергової сесії? Він справді вирішує якісь нагальні проблеми? Ви насправді ніколи не користувалися аптеками і вам аптеки не доставляли, електронним способом ви не замовляли і вам не здійснювали доставку? Ну, серйозно, от коли ми говоримо про те, що ми розглядаємо на позачергових сесіях життєво необхідні для країни законопроекти, то ви кажіть відверто: це законопроект, який просто вносить в правове поле існуючу практику і ніяких глобальних проблем він не вирішує. Хоча в країні точно є більш серйозніші проблеми сьогодні, аніж ігорний бізнес і, знаєте, задокументувати, існуючий стан речей по доставці ліків з аптек. Дякую.

Дуже дякую, шановний колего. Я хочу швидко прокоментувати. Дійсно, пані Сюмар, цей законопроект був зареєстрований 9 червня поточного року. Він дуже швидко пройшов профільний комітет і був винесений ще на позаминуле пленарне засідання. Можливо, він не є найнагальнішим, але хочу зауважити, що всі ті доставки, які здійснюються наразі різними операторами, не лягають в законодавче поле України. Тому ми ми з колегами зібралися і написали цей законопроект. Наразі він врегульовує і регулятора, і діяльність аптечних мереж, і доставку як тих підприємців, які мають одну аптеку, і тих підприємців, які мають велику мережу. Тому скоріш за все це запитання до профільного комітету – чому ми так швидко його виносимо в зал. Але закон є потрібний. Він є потрібний для тих людей… Хочу нагадати, що в нас в країні продовжується пандемія COVID-19 і не всі всі люди літнього віку можуть покинути свої домівки і сходити в аптеку. І таке ми спостерігали на округах. Мажоритарники, які сьогодні сидять в цій залі, це спостерігали своїми власними очима. Давайте говорити про тих людей, які не мають фізичної змоги вийти в аптеки. Це прості питання, які треба розуміти. Давайте не витрачати часу і підтримаємо законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Констанкевич Ірина Мирославівна, депутатська група "Партія "За майбутнє" Депутатська група "Партія "За майбутнє" підтримує даний законопроект, з огляду на те, що наша група складається із депутатів-мажоритарників. І всі депутатські ініціативи, які скеровані на вирішення проблем людей, ми підтримуємо. Але я хочу наголосити на одній важливій обставині. Шановні колеги, на жаль, цей законопроект більшою мірою буде корисним для міського мешканця. Натомість сільські люди, де немає покриття Інтернету, будуть позбавлені цієї Я хочу наголосити, що таких людей, таких наших громадян є чимало, практично 40 відсотків проживають у сільській місцевості. Це можуть бути ще й труднодоступні райони, скажімо, Волинського Полісся, Любешівський район, Каширський, Маневицький район. Це будуть бути гірські райони Франківської області чи Закарпатської, ми можемо говорити про Чернівецьку область. я вважаю, що до другого читання потрібно доопрацювати даний законопроект і врахувати інтереси саме сільського мешканця. Ми, депутати-мажоритарники, категорично стоїмо на тому, що інтереси усіх громадян України мають бути враховані. Дякую. Дякую. Я надаю слово народному депутату Соболєву Сергію Владиславовичу, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". 15:25:38 СОБОЛЄВ С.В. Соболєв, "Батьківщина". Наша фракція хоча і ухвалила рішення голосувати "за", але питання, які виникають при розгляді цього законопроекту, аж ніяк не знімають інші питання. Перше і ключове питання. Ну, ви ж знаєте, що зараз абсолютно вільно можна замовити ліки через Інтернет з доставкою їх у відповідну аптеку, що є приблизно відсотків на 20, а по окремих ліках і на 30 відсотків дешевше, ніж якщо ви будете напряму купувати в аптеці. Друге питання. Що ми, власне, замовляємо? Ми замовляємо лікарську складову чи ми замовляємо конкретну назву ліків? Що є дуже суттєвим і в усьому світі врегульовано достатньо чітко: жоден лікар не має права вам приписати ліки по назві або по країні виробнику, а тільки виключно як лікарську складову. Третє питання. І воно, на мій погляд, найбільше суттєве. Що далі ми робимо фактично, виходячи з того, що в цій ситуації ми залишаємося один на один безпосередньо при закритті районних лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів? Якщо це альтернатива, на мій погляд, це ніяка не альтернатива. Закрити районну лікарню, а замість того дати можливість через Інтернет закупити ліки, це не є альтернатива. Тому, мені здається, таке рішення треба все-таки ухвалювати комплексно. Наша фракція підтримає це рішення, але виключно як напівміру, яка не вирішує питання ключове: як буде обслуговуватися мешканець села, міста, будь-якого населеного пункту у зв'язку з так званою реформою, яка приведе до скорочення лікарської мережі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Вельмишановні колеги, ще є хтось, хто хоче сказати? Зараз, перед тим, як я дам народному депутату Шахову, я бачу, я хочу звернутися до наших колег з проханням. Бо до мене підходять депутати з інших фракцій з приводу згадування прізвищ в своїх виступах. Шановні колеги, я, з вашого дозволу, щоб ми трималися єдиної позиції, тому що стаття 4, нагадую вам усім, перепрошую, частина четверта статті 51 Регламенту дає мені підстави дати відповідь на репліку тільки у разі, коли були виголошені образливі слова стосовно особи чи фракції. Але водночас, я розумію, що поняття образливих слів є оціночною категорією, тому я все ж таки прошу утримуватися вас від називання тих чи інших ідентифікуючих ознак

Шановний пане головуючий, шановні колеги! Звичайно, що цей законопроект є дуже необхідний для кожного українця сьогодні. Адже з розвитком Інтернету великий сегмент торгівлі лікарськими засобами також перейшов в мережу Інтернет. Но, на жаль, на законодавчому рівні цього не було забезпечено. Тому даний законопроект направлений саме на цю мету. Перш за все, нам з вами необхідно на законодавчому рівні забезпечити умови зберігання і умови перевезення лікарських засобів, а також процедуру обігу лікарських засобів в мережі Інтернет для того, аби уберегти нас з вами, наших українців від неякісних ліків. Тому група "Довіра" буде голосувати за законопроект, який був підтриманий профільним комітетом, так як він складений набагато краще. Ми – за. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Вельмишановні колеги, всі висловилися з цього питання, так? Тому я попрошу народних депутатів зайняти свої робочі місця, ми переходимо до голосування. Керуючись висновком комітету, шановні колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами). Ні, перепрошую. Проект Закону про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" (щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами) (№3615-1). Готові голосувати? Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати.

Я ставлю… Шановні колеги, ще раз кажу. Звернувся комітет я ставлю це на голосування. Ви можете або голосувати, або не голосувати, це право народних депутатів. Давайте не будемо говорити чому, будемо просто приймати своє рішення. Тому я ставлю пропозицію про скорочення строку подання пропозицій і поправок до другого читання законопроекту 3615-1, який ми тільки що прийняли за основу. Прошу підтримати та проголосувати. За-231 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, у нас законопроект наступний 3781. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Проект 3781. Є необхідність його обговорювати?

Будь ласка, Князевичу по процедурі. Ні, не хочете? Голосуємо, да? Ставимо для включення до порядку денного та прийняття рішення про скорочення строків внесення альтернативних проектів. Так, так. Я розумію. Я просто сказав, який законопроект, потім за що ми голосуємо. Предмет і що ми з ним робимо. Тому, шановні колеги, я ставлю питання про включення до порядку денного та прийняття рішення про скорочення строків внесення альтернативних проектів щодо законопроекту 3781 3781 про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Шановні колеги! Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги! Оскільки ми скоротили, внесли його в порядок денний і скоротили строки, ми можемо його сьогодні розглянути за основу і в цілому? Будь ласка, Нестор Іванович з процедури. Шановні колеги! Питання занадто важливе і ми маємо зараз піти назустріч нашим дітям і дати можливість проголосувати цей закон. Прошу підтримати його за основу в першому читанні і в цілому як закон. Дякую за увагу.

Шановні колеги! Сьогодні 3 місяці вже, як колектив підприємства "Артек" без заробітної плати. Давайте їм допоможемо і проголосуємо за основу і в цілому. Дякую. Руслан Петрович Князевич, будь ласка. Ні? Кубів Степан Іванович, да? Кубів Степан Іванович, будь ласка. Шановні колеги,доброго дня. Перш за все, це дуже важливий законопроект. Хочу сказати, що наша фракція "Європейська солідарність" буде підтримувати. Якщо навіть взяти оцінку "Артеку", там більше 538 людей працюючих, їхній фонд зарплати перераховується тоді, коли є учасники в таборі. На сьогодні у них є заборгованість за другу половину березня, квітень, травень і червень. Ми, тим більше, зняли інвестиційних проектів на 32 мільйони. Я попрошу підтримати, бо це питання дуже важливе, соціального напрямку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. З вашого дозволу я надам слово голові комітету. Дякую.

Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, я не був жодного разу в "Артеку", але хотілося б, щоб всі діти України побували і в "Молодій гвардії", це візитівка нашої країни, і "Артек" –також візитівка нашої держави. І ми не маємо права дати збанкрутувати цим дитячим таборам. А також, щоб отримували заробітну плату тисячі працівників, які навчають наших дітей під час канікул. Щоб не було карантину і Кабмін взявся за голову, все ж таки зробили тести на антитіла, українськими тестами дешевими безкоштовно всім дітям і відправили дітей до "Артеку", щоб вони могли нормально існувати. Дякую. Сергій Шахов, депутатська група "Довіра".

Шановні колеги, Ігор Молоток, Сумщина, група "За майбутнє". На відміну від попереднього виступаючого, я був у "Молодій гвардії" в юнацтві і маю дуже приємні спогади. Звичайно, наша група підтримує цей соціально важливий законопроект, тим паче, що він допомагає і працівникам, яких більше тисячі, отримати достойну заробітну платню. Але в нас є застереження стосовно того, що цей законопроект не має можливості фінансування і джерел, з яких буде профінансовано це. І, звичайно, хотілось би, щоб це зауваження було враховано, і ви мали можливість зробити зміни до Державного бюджету на 2020 рік. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Шановні колеги, хто ще хоче виступити? Бобровська Соломія, партія "Голос", будь ласка. Насправді я хотіла би подякувати всім ініціаторам цього законопроекту, тому що в нас нарешті хоч хтось побачив існування проблем в оздоровчих таборах. Йде мова не лише про державне підпорядкування таборів, а "Молода гвардія", безперечно, є перлиною не лише Одещини, а й усієї України. І це дуже добре, що ми в липні нарешті розглядаємо питання закриття боргів і викуплення на 90 той час, коли фактично простоює весь оздоровчий сезон з усіма таборами. Окрім того в мене прохання звернути увагу всім органам місцевого самоврядування, де є комунальні установи таборів, які не фінансуються і не підтримуються, будь ласка, зробіть так, як робить сьогодні Верховна Рада. І однозначно, фракція "Голос" буде підтримувати "Молоду гвардію" в тому числі. І вітання Одещині. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Бабак Сергій Володимирович, будь ласка. Шановні колеги, це дуже важливий законопроект. Насправді співробітники знаходяться без заробітної плати, а "Артек" і "Молода гвардія" можуть справді збанкрутіти. На жаль, коронавірусна хвороба і обмеження, пов'язані з нею, створили такі умови, і нам потрібно підтримати і "Молоду гвардію", і "Артек", і тих співробітників, які там працюють, і звісно, дітей, які там будуть відпочивати. Всі комітети, які його розглядали, однозначно підтримали одноголосно, тому прошу прийняти його за основу і в цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Потураєв Микита Русланович від комітету. Будь ласка, голова комітету. Шановні колеги, я переконаний, що всі діти України зараз дуже раділи таким виступам відповідальним, що всі приділили увагу ситуації в дитячих таборах і не тільки. А якщо серйозно, там було, там було запитання від колег із групи "За майбутнє", партії "За майбутнє". Дивіться, колеги, у Мінфіну насправді гроші на це є, вони просто не могли їх витратити, тому що за законом Мінфін може тільки купляти путівки, от в цьому була колізія. Тому це питання буде вирішено і ми просимо як комітет і всі комітети, які дали схвальні відгуки, щоб ми сьогодні цей закон прийняли за основу і в цілому. Дякую дуже. Дякую. Шановні колеги, можемо переходити до голосування? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстраційний номер 3781). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-352 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) Прошу підтримати та проголосувати. За-354 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Покажіть по фракціях.

Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги. До трибуни запрошується голова підкомітету Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Рябуха Тетяна Василівна.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 до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги (реєстраційний номер 2013). Прошу підтримати та проголосувати.

За-351 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців (реєстраційний номер 2524). на врахування. Це на підтвердження. (Шум у залі) Ні-ні, є на підтвердження правки. На підтвердження – Ніна Петрівна Южаніна, на підтвердження – Заблоцький. Скільки правок? Дві правки – Заблоцький. Скільки у вас, Ніна Петрівна? Одна? Одна на врахування. І скільки на підтвердження? 10 на підтвердження. І після цього переходимо до голосування. Так? Добре. Ніна Петрівна, яку на врахування?

Ви знаєте, що саме цим інструментом дуже довго зловживала податкова, і після внесення, попереднім скликанням, цієї норми ми досягли зменшення таких відключень платників податків на 90 Тобто зараз, оскільки нова система передбачає набуття статусу суб'єкта електронного документообігу відразу після подачі в електронному вигляді будь-якого першого електронного документу, я прошу зберегти норму щодо можливості відключення платника податку від роботи через електронний кабінет по поданні звітності і всіх інших сервісів з податковим органом. Тому я на комітеті намагалась пояснити. Прошу зараз, колеги, в цій нормі нічого страшного немає, це не буде зайвим, але це збереже можливість платнику…

користуючись своїм підписом, своєю навіть іноді банківською карткою, могли дуже просто взаємодіяти з податковою. І зараз та правка, яку ви пропонуєте, це вже технічна норма. Ми вже взагалі прибрали ці документи про приєднання. І тому у нас комітетом вона і робочою групою була відхилена. І зараз я прошу зал теж цю поправку не приймати так як вона фактично не має вже суті. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування поправка номер 44 народного депутата Южаніної. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-96 Рішення не прийнято. Далі. Ви казали у вас десять поправок ще, да? Будь ласка, Ніна Петрівна Южаніна. 15:47:54 ЮЖАНІНА Н.П. Пане Ярославе, ви абсолютно не розібралися, що таке статус суб'єкта електронного документообігу, і зараз позбавили захисту платників податків. Наступна поправка на підтвердження – номер 15. Я розумію, що заклики Офісу простих рішень на своїй сторінці, які вони зробили ще вчора, що внесення змін в Закон 466 та в закони 128 і 129, які робляться цим законом, ігнорують думку бізнесу та бажання Президента, вашого Президента, щодо його доопрацювання, ви не зважаєте на ці слова. І тому поправка номер 15, якою справді розширюються можливості контролюючого органу для самовільного необґрунтованого тлумачення обставин операцій з нерезидентами на предмет наявності в них ділової мети, ви якраз розширюєте ці можливості, а не скорочуєте. Платник податку вимушений буде обґрунтовувати, що під час здійснення операції у нього не було інших альтернативних варіантів проведення операції, а рівень доходу від такої операції є економічно обґрунтованим.

комітетом врахована і Ніна Петрівна ставить її на підтвердження. Готові голосувати? Ставлю на підтвердження правку номер 15. Прошу підтримати та проголосувати. Почекайте, не включайте. Займіть свої місця, народні депутати, будь ласка. Готові голосувати? Ставлю 15 правку на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-158 Рішення не прийнято. Наступна правка, Ніна Петрівна.

Вона просто дає надмірне повноваження контролюючим органам. Якщо попросту, то в рамках трансфертного ціноутворення перевірка експортних операцій вони будуть мати змогу оспорювати практично будь-які операції. Таке в міжнародній практиці є, але стосується тільки послуг. Тобто якщо укладаються якісь контракти там з адвокатами, будь-що, що дійсно може оспоритися, але у трансфертному ціноутворенні є ще певні правила визначення ціни зерна, металургії, які просто прив'язані до бірж. Одним словом, ніде у світі такого немає і прохання відхилити, так само, як відхилили попередню. Дякую Ніні Петрівні, що поставила на підтвердження 15 поправку. Я в догонку прошу поставити на підтвердження також 69-у і не підтримувати її. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Ярослав Іванович, будь ласка. 15:51:22 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Дякую, пане Мар'ян. Насправді, це правка знову ж таки тієї ж робочої групи. Якщо ми минулу відхилили… Я зараз озвучу позицію комітету. На комітеті, як ви знаєте, у нас були дискусії, ми прийняли, а зараз зал нехай вирішує. Шановні колеги, ситуація така. Ставиться на підтвердження 69 поправка народного депутата України Гетманцева. Комітет її врахував. Тому прошу приготуватися до голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-124 Рішення не прийнято. 69 правка вважається такою, що не врахована. Будь ласка, Н.П. Шановні колеги, а зараз, без перебільшення, на вас дивиться 2 мільйони людей, це підприємці на спрощеній системі оподаткування і найняті особи, які працюють у них. Це поправка 85. Поправкою запропоновано скасувати книгу обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої групи єдиного податку, в якій щоденно за підсумками робочого дня відображаються доходи фізичних осіб підприємців. Скасування цієї книги, книги обліку доходів, за висновками всіх фахівців, і в тому числі Мінфіну, Державної податкової служби, буде наслідком повної втрати контролю за обсягами доходів платників І, ІІІ групи платників єдиного податку. Результатом цього стане безальтернативне запровадження контролю для таких платників у вигляді реєстраторів розрахункових операцій. Слухайте, всі люди виходили тут півроку для того, щоб довести, що реєстратори розрахункових операцій не на часі впроваджувати. І ви самі відтермінували цю норму. Ніна Петрівна, я зараз, користуючись цією нагодою, хотів би сказати, що ми вас поважаємо в комітеті як професіонала, в тому числі і в Податковому кодексі. Я б дуже хотів, щоб і дискусії в цьому залі у нас були професійні. Давайте скажемо відверто, чесно, без маніпуляцій про що ця норма. Я хочу її пояснити всім колегам, тому що це важливо. Ця норма говорить про те, що зараз кожен ФОП має отримувати ось таку книгу. Бачите? Це така у нас діджиталізація. Він її купує за 50 гривень, потім несе в податкову, потім її прошиває… Про що говорить ця правка? Я прошу вас її підтримати. Про те, що якщо ви ФОП і хочете її далі ввести, введіть. Якщо ви хочете в електронному, введіть. Якщо ви хочете виписку з банку, користуйтесь банком. Робіть так, як вам зручно. І саме цього вимагає від нас велика кількість ФОПів. І саме це є спрощенням роботи малого бізнесу, яку ми запропонували. І це жодного відношення немає до РРО. І давайте будемо відверті. Ставлю на голосування правку номер 85. Вона врахована комітетом. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати.

За-206 Рішення не прийнято. Правка відхилена. Наступна правка. Включіть мікрофон, Южаніній. 15:55:07 ЮЖАНІНА Н.П. Поправка 94. Законом 466 знову було запроваджено оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній, власниками яких є резиденти, громадяни України. До якого ж цинізму дійшли автори проекту Закону 1210, щоб цією поправкою запропонували не оподатковувати ПДФО, доходи фізичної особи, які будуть отримані у 2020-2021 роках при ліквідації таких іноземних юридичних осіб. Прийняття такої норми є лобіювання інтересів великих платників, які зараз отримують, легалізують свої доходи в Україні через продаж контрольованих іноземних компаній без сплати жодного податку. З пенсіонерів беремо податки. А тут давайте дозволимо 2 роки продавати участь в іноземних контрольованих компаній отримувати величезні гроші без оподаткування в Україні. Ганьба тим авторам проекту закону 1210, які втягнули такі норми… Шановна Ніно Петрівно, ця правка саме та правка, про яку просив бізнес. І я пам'ятаю вашу активну позицію по 1210. І пам'ятаю обіцянку про те, що ми підтримуємо ті зміни, які нас просить бізнес виправити. Ця зміна – це про те, що ми переносимо строк для КІКів. Не з нашої вини затягнувся процес підписання цього законопроекту. Але це наша можливість зараз перенести буквально на рік строки для того, щоб бізнес нормально адаптувався. Ви знаєте, я б дуже не хотів би, щоб ми зараз ділили український бізнес на малий, великий, правильний, неправильний. Це все платники податків. І як представник некоаліційної сили, мені здається, що буде правильно дати людям можливість адаптуватися до правил. Це, як мінімум, покращує бізнес-клімат в цій країні. Тому я прошу всіх підтримати цю правку. І сам буду за неї голосувати. Дякую. Ставлю на голосування 94 правку на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-240 Рішення прийнято. Наступна правка, Ніно Петрівно. 15:57:38 ЮЖАНІНА Н.П. 96-а. Пане Ярослав, якщо ви не розумієте суті, не коментуйте, будь ласка. Зараз абсолютно очевидно, кого цікавить норма звільнення від оподаткування ПДФО продажу контрольованих

таке маркування відстрочується до 2022 року, тобто фактично і їх оподаткування, оскільки в 2020 році будуть ввезені обсяги таких рідин, що забезпечать їх продаж без марок акцизного податку протягом всього 2021 року. Тому частину поправки треба відхилити, в обов'язковому порядку. Дякую. Це якраз надходження в бюджет, про які ми тут всі маємо дбати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на підтвердження правку номер 96, комітетом вона врахована. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-191 Рішення не прийнято. Правку відхилено. Наступна правка, Ніна Петрівна. 15:59:04 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги! Я вас дуже прошу послухати і не обманювати і себе і платників податків. Тому що 97 поправка якраз пов'язана з звільненням від оподаткування і військовим збором, якраз доходів отриманих по контрольованим іноземним компаніям, які протягом 2 років зможуть подавати без оподаткування їх власники. Будь ласка, якщо ви не хочете оподатковувати взагалі податком на доходи фізичних осіб, то військовий збір – в 1,5 відсотки. Невже вам жалко грошей на утримання своєї армії? Будь ласка, відхиліть цю поправку тому що коштів в бюджеті абсолютно немає, тому мінімальні суми. А тут, я вважаю, буде дуже багато коштів, бо до введення саме звітності по контрольованим іноземним компаніям всі будуть намагатися їх позбутися, бо ніхто не захоче в Україні світити свої контрольовані іноземні компанії. Тому якщо ви звільнили від 18 відсотків на відміну від пенсіонерів, які платять з депозиту… Шановна Ніна Петрівна, ви знаєте, я б дуже хотів, щоб ми все ж таки продовжили дискусію у нормальному тоні і з повагою один до одного. А ще я дуже хотів, щоб ви почули, разом з іншими колегами, про ті заклики, які, наприклад, говорили нам представники ІТ-сфери або фрілансери, або люди, які хочуть започаткувати нову компанію, яких ми називаємо стартапери. Це все бізнес, який просив дуже просту просту річ – відтермінувати ці нові правила, які, на жаль, ми їм дали в останню мить, на рік. Те, що ви зараз говорите, це не почутий бізнес, те, що ви зараз говорите, це не підтримуєте айтішників, це, що ви говорите, це впровадити їм правила зараз. І тому я дуже прошу не маніпулювати, по-перше. І, по-друге, все ж таки давайте підтримаємо цю правку, це нормально, – відтермінувати на рік. Дякую. Номер правки ще раз, 97? 97? Ставлю на голосування правку номер 97, комітетом вона підтримана. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Ніна Петрівна, яка? Я не розумію для чого ви обманюєте себе, свою фракцію, заводите в блуд людей всіх. Тому що, якщо говорити про те, що навіть Офіс Президента, якого поважає тут монобільшість, сказав ні в якому разі не приймати цей здирницький корупційний проект закону, до якої всупереч 116 статті, до другого читання

Готові голосувати? Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування правку номер 99. Вона врахована комітетом. Ніна Петрівна просить поставити її на підтвердження. Готові голосувати? 99, Ніна Петрівна – правильно? 99, Ярослав Іванович. Ставлю правку 99 на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-220 Рішення не прийнято, правка не врахована. Відхилена, вибачте. Остання, Ніна Петрівна, правка? Ні, ще дві. 103-я зараз. Шановні колеги, цинізм продовжується. Закони 128 і 129, про які ви вже дуже багато всього почули, зараз намагаються виправити так, щоб ніхто не побачив, і це стосується виправлення запровадження програмних РРО. Хоча термін уже був перенесений з 19.04.2020 року, але на сьогодні точно можна констатувати повний провал запровадження програмних РРО та відсутність змін у системі адміністрування реєстрації розрахункових операцій. Так, безкоштовне програмне забезпечення для підприємців не розроблено, протоколи обміну даними не затверджені, що унеможливлює масову розробку програмного забезпечення іншими суб'єктами. Корупційні норми щодо системи кешбек не скасовані. Я висловлюю прохання від усіх підприємців: 103 поправку не підтримувати. Дати можливість хоча би так боротися проти тих шкідливих для всіх… ГОЛОВУЮЧИЙ. Я.І. Шановна Ніна Петрівна, у мене здається таке враження, що чим гірше, тим краще. Про що ця норма? Ця норма про те, щоб люди, які захочуть користуватися програмним РРО, а це взагалі зараз не йде мова про фіскалізацію або ФОПи, про те, щоб їм, по-перше, це було безкоштовно. І мені здається, що покласти додаткові обов'язки на бізнес – точно не є вашою ціллю. По-друге, щоб це було реально, для того, щоб їм не треба було в свій мобільний телефон, якусь флешку, якийсь додатковий пристрій чи ще щось таке. Тому, колеги,це технічна правка, яка спрощує можливість людям користуватися касовими апаратами, якщо вони цього хочуть. Якщо ні – це взагалі не стосується фіскалізації. Тому дуже прошу підтримати, щоб просто зробити бізнесу легше і щоб ми могли їм запровадити нормальні цивільні механізми. Дякую. Готові голосувати? 103 правка. Комітетом вона прийнята, підтримана, а Ніна Петрівна просить поставити її на підтвердження. Готові голосувати? Ставлю на голосування на підтвердження правку номер 103. Прошу підтримати та проголосувати. За-222 Рішення не прийнято. Наступна правка.

обов'язкового запровадження РРО, ви їм пообіцяли, а зараз робите все навпаки з цієї трибуни. 104 поправка. Під гаслом виправлення помилок не скасовується запровадження інституту вини, а боротьба з офшорами у вигляді оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній справді відстрочується до 22-го року. Разом з цим, прийняті норми щодо обмеження формування витрат на обслуговування кредитів, отриманих від пов'язаних осіб, пропонується послабити, зате не поширювати такі норми на кредити, отримані від іноземних банків. У змінах за поправкою зацікавлений, звісно, виключно бізнес, який зміг до вас добігти. Але Офіс Президента, чи там структура, яка працює зараз і напрацьовує зміни з бізнесом, проти всіх цих… Готові голосувати? Позиція комітету – і переходимо до голосування. Після цього переходимо до закону в цілому, правильно? Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Шановна Ніна Петрівна, мені дуже подобається, що ви так захищаєте Офіс Президента, але мені здається, що ви плутаєте з Офісом простих рішень. Це різні структури. По-друге, я дуже дивуюсь з того, що ви хочете зараз збити цю правку. Ця правка якраз повертає у нас строк 3 роки, а не 7, по зарплатним податкам. Це те, що вимагав бізнес. Ця правка уточнює питання ділової мети. Це те, що просив бізнес. І так, ця правка відстрочує КІКи. І це теж, що просив бізнес, і малий, і середній, і великий. І дуже дивно, що зараз ви замість того, щоб стати на сторону бізнесу, стали на сторону Офісу Президента, а по факту – Офісу простих рішень. Тому я прошу колег все ж таки не чути цю позицію, а почути позицію комітету, а саме: підтримати цю правку, тому що вона спрощує умови для бізнесу. Дякую. Ставлю на голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Зараз голосуємо правку 104, після цього – Івченка дві правки. Дві правки, да, я бачу. І після цього переходимо до голосування за закон. Готові голосувати? Ставлю 104 правку на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-211 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Івченко, на яких двох правках ви наполягаєте?

з Федерацією профспілок України. У мене ось листи від Федерації роботодавців і листи від Федерації профспілок. Про що вони говорять? Перше. В цьому законі є правки, які з порушенням Регламенту статті 116, фактично внесені, які не мають нічого спільного з тим, що було проголосовано в першому читанні. перше – нерівність в оподаткуванні платників податків, зокрема, щодо незастосування контролю за транспортним ціноутворенням стосовно платників податків IV групи і відсутності на них інструментів контролю. Друге. Негативні для бізнесу наслідки впровадження застосування так званих конструктивних дивідендів. Фактично це майже корупціогенна норма. Потенційні корупціогенні наслідки має впровадження концепції винної відповідальності. Що це означає? Це означає, що визначається податковий орган, який буде це робити колегіально, а не персонально, колеги. Тому федерація вона не підтримує законопроект 2524. І фактично мушу сказати, що цей законопроект буде призводити до збільшення експорту капіталу саме з Україні, колеги. І, що говорить Федерація профспілок? Вони говорять, що наразі в цьому законі профспілки будуть мати, їх будуть зобов'язувати регулярно подавати податкові і фінансові звітності. Це, уявіть собі, десятки тисяч первинних профспілкових організацій, які не мають не мають професійної бухгалтерської підготовки і вони цим будуть займатися. І головне, колеги. IQOS звільняють від оподаткування 21-го року. Я розумію хто сьогодні курить IQOS в Офісі Президента і чому ця лобістська норма сьогодні в цьому законі. Тому від Федерації профспілок і Федерації роботодавців закликаю… ГОЛОВУЮЧИЙ. На якій правці наполягаєте? Чи можемо не голосувати?

94, 96 – вже голосувались. Ви навіть не слідкуєте, Вадим Євгенович. Ваша колега Ніна Петрівна Южаніна ставила їх на голосування. Не можна ще раз їх ставити. Ні, 96-а і 94-а голосувались. Що інше? Які інші правки? Правка номер 1. Готові голосувати?

Пане Вадим, Вадим Івченко! Я вас поважаю як фахівця, але мені здається, що ви назвали не ті правки. Наприклад, 1 правка. Я не знаю, що могло не сподобатись Федерації роботодавців, але це правка, яка в тому числі, до речі, була запропонована Ніною Петрівною Южаніною щодо інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової служби. і там практично теж саме, те, що вас турбувало. Це, напевно, ті правки, які були вже збиті. Тому, можливо, ви б не наполягали на правках, так було би конструктивніше. І законопроект вже не містить тих норм, про які ви частково говорили у своїй доповіді. Ні, шановні колеги, це не репліка, це відповідь на запитання пана Івченка щодо конструктивного виступу по тим правкам, які тільки що були озвучені. Правка номер 1. Правильно, да? Да. Ставимо її на голосування для підтвердження. Готові голосувати?

За-266 Рішення прийнято. Правка підтверджена. 8 правка. Ставлю її на голосування. Прошу

Ставлю на голосування 8 правку. Прошу підтримати та проголосувати. За, проти. За-254 Рішення прийнято. Правка підтверджена. 47 правка. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. На підтвердження, на Прошу підтримати та проголосувати. За-271 Рішення прийнято. Правка підтверджена. Переходимо до голосування за закон в цілому. Ставлю на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 Готові голосувати? Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-240 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. По фракціям покажіть. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту (реєстраційний номер 3550). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. А необхідно обговорення? Можемо голосувати? Зупиніть голосування, будь ласка. За основу. І в цілому? Ставлю за основу. Почекайте, нема такого рішення комітету, зараз спочатку за основу. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту (реєстраційний номер 3550). Прошу підтримати та проголосувати. За-330 Рішення прийнято. Почекайте. Позиція комітету, можемо в цілому?

І тоді в цілому можемо голосувати? Шановні колеги… Почекайте! Та я бачу, Нестор Іванович, руку, ми ж не в школі. Я зараз дам Ользі Саладусі виступити, зачитати рішення комітету, правильно? І тоді ми зможемо проголосувати в цілому.

як співавтор та висловити позицію Комітету молоді і спорту. Метою законопроекту є створення можливості для ефективного функціонування низки соціально важливих закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток фізичної культури і спорту, формування здорового способу життя громадян України. Для цього пропонується надати право таким закладам на отримання в оренду державного комунального майна без проведення аукціону за умови збереження та використання орендних приміщень для розвитку фізичної культури і спорту. Крім того, законом пропонується привести термінологію Закону України "Про фізичну культуру і спорт" у відповідність до Закону України "Про освіту". Комітет на засіданні 3 червня 2020 року розглянув законопроект

державне і комунальне майно бази олімпійської та паралімпійської підготовки, дитячі, юнацькі спортивні школи, спеціалізовані заклади освіти спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, ті, що не мають права отримання в оренду державного і комунального майна без проведення аукціону, а це суттєво ускладнює їх роботу, створює додаткові витрати та бюрократичну тяганину. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховій Раді України законопроект прийняти за основу. Водночас у разі ухвалення рішення законопроекту - за основу, Верховна Рада України може прийняти його в цілому в кращому випадку лише у вересні, що загрожує нормальному функціонуванню спортивних закладів. Тому пропонуємо прийняти законопроект за основу і в цілому з такими змінами. Вилучити підпункт 7 пункту 1 розділу І законопроекту, що вносить зміни до статті 21 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", оскільки Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо діяльності Cпортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту), підписаним Президентом України 10 липня цього року, визначено нову редакцію цієї статті. У частині 4 статті 11 та частини 8 статті 26 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" слова: "навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти". Прошу підтримати. В мене – питання: це рішення комітету? Шановний голова комітету. Ні, почекайте! Це рішення комітету, вона зачитувала? Включіть мікрофон Кожем'якіну. Це рішення комітету?

Шановні колеги, я зараз поставлю питання, пропозицію голосувати за цей законопроект у другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій… "Голос" проти?

Вона зачитала рішення… Я вам не дам правку з голосу внести. (Шум у залі) Ярослав Іванович. Ви проти? Ви не даєте проголосувати його – правильно я розумію? (Шум у залі) Ні! Так – ні! Без… Ви проти? "Голос" не дає можливість поставити його на голосування в цілому? Тобто "Голос" не підтримує спорт.

Наступне питання. Все! Питання порядку денного позачергового засідання Верховної Ради вичерпані. Ні. "Голос" проти. Оголошую позачергове… (Шум у залі) Не до мене, до колег. Скоротити строки? Ставлю на голосування пропозицію про скорочення на половину строків подачі правок та пропозицій та підготовки до другого читання проекту закону (реєстраційний номер 3550). Все вірно? Прошу підтримати та проголосувати.

За-307 Рішення прийнято. Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Будь ласка, не розходьтесь. Нас чекає ще одне позачергове засідання Верховної Ради України.

Прошу підтримати та проголосувати.